Svima želim dame i gospodo dobro jutro. Nastavljamo sa sjednicom. Prelazimo na točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o upravnoj inspekciji,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 Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici hrvatska državna uprava nalazi se u zamahu reformi kako bi se naš upravni sustav uskladio sa standardima Europske unije pa već smo do sada donijeli brojne zakone i primjenjujemo ih koji se tiču same državne uprave. Naglasio bih Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne vlasti, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o državnim službenicima i uskoro za manje od mjesec dana pred Saborom će se naći Zakon o radnim odnosima u lokalnoj samoupravi, a vjerujem do početka ljetne stanke i novi Zakon o općem upravnom postupku. U planu zakonodavstva unijom bilo je potrebno predvidjeti i donošenje novog Zakona o upravnoj inspekciji. Upravna inspekcija vjeruje u Republici Hrvatskoj, vjeruje u okviru Središnjeg državnog ureda za upravu i primjenjuje zakon koji je u svojoj cijelosti, u svojoj osnovi još iz 1986. godine sa nužnim modernizacijama koje su zahtijevale donošenje, uz osamostaljenje Hrvatske, uvođenje novog sustava državne uprave i lokalne samouprave. S obzirom da smo mi zaokružili ustroj tijela državne vlasti, da smo donijeli novo zakonodavstvo koje se tiče službenika. Da će biti do ljeta i novo zakonodavstvo koje se tiče lokalnih službenika. Da će biti u ovoj godini donesen i novi Zakon o općem upravnom postupku smatramo da veliku pažnju moramo posvetiti nadzoru u provedbi tih zakona. Osim upravnog nadzora vrlo je značajan inspekcijski nadzor jer on će zahvatiti i zaštitu radnih odnosa oko 70 tisuća što državnih što lokalnih službenika. On će svakako nadzirati i unutarnje ustrojstvo, da li je to u skladu sa zakonom i uredbama Vlade. Uz inspekcijski nadzor postupat će i po pritužbama građana i zahvatit će i sustav lokalne samouprave kako bi se na čitavom području Republike Hrvatske primjenjivali zakoni koji su u zahvatu ove upravne inspekcije. Mi propisujemo stroge uvjete za kandidate za upravnog inspektora osobito za glavnog upravnog inspektora. Propisujemo koju djelatnost i što on može i smije raditi. Propisujemo i mehanizme zaštite protiv akata upravnog inspektora i vjerujemo da je ovo jedan moderan zakon koji će doprinijeti učinkovitijem radu tijela državne uprave. Naime poseban naglasak upravna inspekcija postavit će u odnosu na ona tijela državne uprave gdje se čeka postupanje, gdje se krše rokovi koji su predviđeni posebnim zakonima za rješavanje pojedinih upravnih stvari jer je nedopustivo da se državna uprava, da predugo rješava pravo građana. Mi vjerujemo da će samo postojanje upravne inspekcije, jedan njezin najavljeni nadzor već djelovati kao generalna prevencija. Stoga da će tijela državne uprave djelomično i u strahu od kažnjavanja, u strahu od inspekcijskog nalaza već shvatiti svoj posao ozbiljnije nego do sada u zaštiti javnog interesa ali osobito u zaštiti prava i interesa građana. Ovaj zakon raspravljen je na svim radnim tijelima, ali on je i raspravljen i na gospodarsko-socijalnom vijeću i dobio je punu podršku. Mi smo tijekom rasprave na odborima dobili neke amandmane Odbora za zakonodavstvo koje ćemo u najvećoj mjeri prihvatiti. Postoje jedan ili dva sporna amandmana. O tome ćemo se razjasniti na kraju rasprave kada bude vrijeme za glasovanje. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici Vlada predlaže da se usvoji ovaj zakon po hitnom postupku kako bi i ovaj instrument upravne inspekcije mogao djelovati učinkovitije u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 Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, štovane kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 15. svibnja 2008. godine. Obzirom na činjenicu da je dosadašnji Zakon o upravnoj inspekciji postao gotovo neprimjenjiv i neučinkovit a imajući u vidu promjene sustava koje su slijedile nakon njegovog donošenja davne 1986. godine kao svakako i potrebu usklađivanja istog sa propisima Europske unije smatramo da je nužno pristupiti donošenju novog zakona o upravnoj inspekciji. Prijedlogom zakona detaljno se razrađuje nadzor Upravne inspekcije u provedbi propisa kojima se uređuje sustav državne uprave, zatim propisa kojima se uređuje sustav lokalne i regionalne, područne samouprave, propisa kojima se uređuju službenički odnosi u državnoj i lokalnoj razini, te propisa kojima se uređuju opći upravni postupak i posebni upravni postupci, a što konkretno znači da se nadzire zakonitost rada i postupanja tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, te zakonitost donjetih akata i odluka iz područja službeničkih odnosa zaposlenih u državnoj i lokalnoj upravi. Sam ustroj upravne inspekcije određuje se uz Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav državne uprave i lokalne, područne (regionalne) samouprave. Međutim, daje se mogućnost osnivanja područnih jedinica ili samostalnih izvršitelja upravnih inspektora izvan sjedišta upravne inspekcije, a što će zasigurno omogućiti ekonomičniju i efikasniju kontrolu posebno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Isto tako, prijedlogom zakona propisuje se ne samo prava i dužnost upravnih inspektora, uvjeti koje moraju ispunjavati, postupak nadzora već i mehanizmi kontrole rada upravnog inspektora i viši stupanj odgovornosti u odnosu na druge službenike za posebno propisane povrede službene dužnosti. Sam način provedbe inspekcijskog nadzora razrađen je kroz neposredni inspekcijski nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte u naziranom tijelu kao također i posebnim inspekcijski nadzor i svakako dužnost nadziranih tijela vezanih uz provedbu inspekcijskog nadzora. Zapisnikom se utvrđuju nedostaci u radu nadziranog tijela i određuje primjereni rok za otklanjanje istih. Također, predloženim zakonom propisuje se obveza inspektora na izvješćivanje tijela kojem čelnik nadziranog tijela odgovara ukoliko ne postupi po zapisniku, odnosno ukoliko ne otkloni nezakonitost, nepravilnost ili nedostatak u radu, a čime se ostvaruju temeljni ciljevi nadzora upravne inspekcije u osiguranju zakonitosti rada i postupanja u odlučivanju o pravima građana od strane tijela državne i lokalne uprave. Zbog svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da je potrebno donošenje ovog novog Zakona o upravnoj inspekciji čijim će se donošenjem omogućiti učinkovitija provedba inspekcijskog nadzora kao i efikasnija ostvarivanja prava građana, te svakako kontrola usklađenost i javnosti rada i postupanja svih tijela uprave. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. podržat će ovaj Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona, smatrajući zaista da ovakav zakon je potreban u cilju kontrole rada tijela državne uprave, ali i drugih državnih tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te postupanja pravnih osoba s javnim ovlastima u okviru tih ovlasti. I kao što se u obrazloženju ovog prijedloga zakona navodi, dakle cilj je dakle cilj je ovog prijedloga zakona da se upravo ovim mjerama koje su predložene u zakonu omogući prije svega kontrola, ali i na neki način prevenira nezakonito postupanje tijel s javnim ovlastima. Naime, svjedoci smo još uvijek porazne činjenice, a to je apsolutno razvidno iz izvješća i statistike rada Upravnog suda o nezakonitom postupanju tijela s javnim ovlastima koje itekako degradira Hrvatsku kao pravnu državu. Dakle, još uvijek je veliki broj predmeta kojim se građani tuže, pritužuju Upravnom sudu zbog povrede njihovih prava koja su izazvala i prouzročila tijela javne ovlasti. Ono što želim posebno istaknuti da više od samog zakona koje evo i s nomotehničkog stajališta gotovo da nema primjedbe jeste upravo jedna volja prije svega onih političkih snaga koji su na vlasti, da zaista suzbiju svako bezakonje. Jer, iako nema tog dobrog zakona kao što mi se čini da i jeste ovaj Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji, ukoliko postoji jedna loša volja da ne dobijemo zaista kvalitetnu upravu, da se uprava do krajnjih granica depolitizira i da u upravna tijela, odnosno u upravu, našu državnu administraciju ali jednako tako i u lokalnu upravu dođu ljudi zaista koji su kompetentni, koji su sposobni i koji imaju dakle svoju profesionalnu ambiciju napredovati u tim službama neovisno o politici, odnosno o smjenama političkih garnitura. To je nešto što ćemo svi javno proklamirati, ali da li je tomu tako i da li je situacija takva u praksi. Iz izvješća pučkog pravobranitelja vidimo da su brojne povrede u području službeničkih i radnih odnosa. Pritužbe iz područja službeničkih odnosa odnose se najčešće na povrede prava u postupcima vezanim u prijam u državnu i lokalnu službu, prestanak te službe, premještaj u službi, stavljanje na raspolaganje, te stegovne postupke. Ti postupci nisu izuzetak, nego su brojni postupci i to je nešto o čemu itekako treba voditi računa. Zakon o državnim službenicima i namještenicima koji je prestao se primjenjivati na državne službenike i namještenike stupanjem na snagu zakona o državnim službenicima, ali što je u stvarnosti. I nadalje se nastavio primjenjivati na lokalne službenike i namještenike kao i na započete i nedovršene postupke iz državne službe prema ranijem zakonu. Pritužbe zbog povrede prava podnosili su i službenici i namještenici zaposleni u državnim tijelima, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Oružanih snaga, čak i sigurnosnih služba. Brojne su, također povrede u primjeni Zakona o državnim službenicima koji je odredio da će pitanja natječajnih postupaka prijema u državnu službu i ostvarivanje prava i obveza i odgovornosti iz državne službe Vlada Republike Hrvatske urediti uredbama te drugim provedbenim i posebnim postupcima. Međutim, nedonošenje svih potrebnih propisa i brojne dvojbe u primjeni pojedinih odredbi u postupku prijema u državnu službu propisani tim zakonom, bilo je od utjecaja na povrede prava pritužitelja i njihovu nejednakost pred zakonom. Sve to gotovo da izrijekom stoji u izvješću pučkog pravobranitelja. Brojni su također postupci prijama uz suglasnost čelnika tijela u kojem radi izabrani kandidat. Možda jedan primjer najslikovitije govori od još uvijek nespremnosti vladajućih da otklone politizaciju u upravi. Evo što navodi pučki pravobranitelj. Pritužiteljica koja je sudjelovala u natječajnom postupku prijema u državnu službu zbog navedenih dvojbi u primjeni članka 46. Zakona o državnim službenicima, obustavom natječajnog postupka u kojem je sudjelovala kao državna službenica drugog državnog tijela, protivno propisima razlozima ostala i bez državne službe na neodređeno vrijeme u dosadašnjem državnom tijelu iako je bila najbolji kandidat kandidat i najbolje rezultate postizala i najbolje rangirana bila od svih kandidata. Dakle, mi se testiramo upravo na pojedinačnim slučajevima, ali čak ne po samoj kvaliteti zakona, nego koliko se ti zakoni poštuju, odnosno koliko se odredbe izigravaju. Status namještenika u državnim tijelima također je problematičan. Naime, prema Zakonu o državnim službenicima status namještenika i postupak zasnivanja radnog odnosa namještenika u državnim tijelima koji se uređuje općim propisima o radu i Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta i plaći namještenika Vlade RH koja nije donesena. Međutim, zbog nedonošenja ove uredbe o statusu, pravima i obvezama namještenika ne mogu se sklapati ugovori o radu i o tome, o bitnim tim povredama govori i sam pučki pravobranitelj. Nadalje, jedna velika dugotrajnost postupka zbog nepostupanja po presudama Upravnog suda Republike Hrvatske. I sada se postavlja pitanje kako će i da li su ove norme koje predviđa Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji, dakle kad inspektor u upravnoj inspekciji utvrdi takve povrede, hoće li nastupiti ponovo ogluha ovih tijela koja je upravna inspekcija, odnosno za koje postupanje je glavni inspektor u upravnoj inspekciji utvrdio nezakonje? Jer njegova odluka ne može supstituirati akt tijela koje je donijelo takav protuzakoniti akt. Dakle, koliko je vremensko razdoblje, koliko će on šutiti o tome? Jer imamo, nažalost vrlo negativno iskustvo kako se ne poštuju niti presude upravnog suda. Dakle, tijelo za koje je upravni sud utvrdio da je nezakonito postupalo na štetu pojedinaca i ukinulo takav nezakoniti akt, najčešće rješenje, ne događa se nakon toga godinama ništa. Pojedine vrste povreda prava državnih lokalnih službenih namještenika zaista izazivaju golemu zabrinutost. Prije svega premještaj službenika zbog potreba službe, zatim raspolaganje službenika zbog ukidanja tijela ili radnog mjesta te povrede prava prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja. Nisu izuzetak i zato iziskuju našu posebnu pozornost, pa i prigodom, a na vlastito prigodom rasprave o ovom Prijedlogu zakona o upravnoj inspekciji. Primjeri za koje naša javnost zna. Nedavni primjer sutkinje Juričić, iako nije nadležnost ovih tijela, nego posebno procedure. Ali govorim o volji jer za ludu dobri zakoni, ako nije takva politička klima u koji će se oni bezrezervno poštivati. Zatim slučaj prije nekoliko godina bivšeg predsjednika upravnog suda. Nedavni slučaj ovdje konobara koji je premješten bez rješenja, koji ne može ostvariti svoje pravo jer nema akta. bivšeg predsjednika upravnog suda i sutkinje Juričić kao sutkinje upravnog suda koji su presudili protiv Republike Vlade a u korist pritužitelja zbog povrede Zakona o pristupu informacijama. Zašto je sada posebno ovlaštena upravna inspekcija? Dakle, očito je da ni takva zaštita nije urodila plodom, ali su zato itekako imali za posljedicu oni akteri koji su takvu zakonitost utvrdili. Takve stvari ne mogu se i ne smiju se događati. Naime, kao što sam napomenula, najveće zlouporabe događaju se kod premještaja službe zbog službenika, zbog potrebe službe. A to je također vidljivo možda najviše kod prijema u službu gdje nije potrebno raspisivati javni natječaj kod tajnih službi, gdje se izigrava upravo takav institut, gdje se bez natječaja primaju ljudi u takve službe, a onda procirkuliraju u sustav zbog, tobože potrebe službe. To nije mali broj ljudi. I to ljudi znaju. I onda sa velikim nepovjerenjem gledaju prema, čak i novim aktima i dobrim zakonima ako se oni ne poštuju, odnosno kada je moguće zloupotrebljavati ih. Jer zlouporaba prava nije pravo. Premještaj službenika zbog potrebe službe, najveće povrede odigravaju se na način da se uopće ne obrazlaže zbog kojih su to zakonskih razloga potrebe službe. Jednostavno se u obrazloženju navede da je takav službenik zbog potreba službe potreban na drugom mjestu. Ali to nije zakonsko obrazloženje. To je samo navođenje i prepisivanje zakona i o tome također itekako govori izvješće pučkog pravobranitelja jer te situacije gotovo da nisu izuzetak, nego pravilo. Što se događa sa tim ljudima koji su uporni u ostvarivanju svojih prava? Jer poznato je da prava koja proizlaze iz zakona ne mogu se tek tako ostvariti ukoliko se pojedinac ne bori za svoja prava, pa i tako ponovo oživotvoruje ona stara latinska da prava pripadaju onima koji se za njih bore. Ali što se događa s tim ljudima koji su uporni u ostvarenju svojih prava? Protiv takvih ljudi, na to također skreće pozornost pučki pravobranitelj, počinju se provoditi disciplinski postupci koji se nikada ne bi proveli niti pokrenuli da takav takav službenik ili namještenik nije iskao svoje pravo. Isto tako žalosti da su učestale povrede prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja, da se natječaji poništavaju upravo radi izbjegavanja prijama tih natjecatelja. To su očigledne povrede i onda u takvim slučajevima, a to često rade i čelnici upravnih tijela, kada očito im ne odgovara kandidat, kada nemaju primjedbi na tog kandidata onda se zloupotrebljava mogućnost ponavljanja natječaja. Jednostavno nitko se ne izabere. I to je jasan signal, jasna poruka tim kandidatima da uopće više ne kandidiraju, jer da neće biti izabrani. Imamo slučaj prije nekoliko mjeseci upravo u natječaju odnosno po izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, kada su se kandidirala dva kandidata za mjesto u kaznionici. Prošao je jedan uz obrazloženje, korektno obrazloženje da je ipak taj kandidat bolji. Kandidatkinja, magistrica penoloških znanosti nije primljena. Ponovo se kandidirala za mjesto, slobodno mjesto upraviteljice zatvora sada, jedina kandidatkinja za koju je prije utvrđeno da je također dobar kandidat, ali sada kada je bila jedini kandidat, nije izabrana, natječaj je poništen. Očita zlouporaba, gotovo nacrtana i to u osjetljivom tom penalnom sustavu kada su nam kadrovi itekako, gdje su nam kadrovi takve kvalifikacije, vrlo rijetki u Hrvatskoj, dakle magistrica penoloških znanosti. Eto uz napomenu kako će klub SDP-a podržati ovaj zakon o upravnoj inspekciji, ali i on će ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko se taj zakon ne bude poštivao, ukoliko je moguće zloupotrebljavati zakon, a da se nikome ništa ne dogodi, dapače oni koji utvrđuju takve nepravilnosti, ukoliko imaju takve profesionalne i građanske hrabrosti, upravo njih je do sada stizala kazna na ovaj ili onaj način. Ili su onemogućeni u napredovanju ili su čak protiv njih pokretani i isforsirani disciplinski postupci. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi zamjeniče državnog tajnika, kolegice i kolege. Pa ja bih uvodno htio naglasiti da ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti kao i hitnost u smislu procedure i njegovog donošenja, jer on uistinu na kvalitetan način rješava upravnu inspekciju na jednom mjestu, sveobuhvatno jednim zakonom i puno situacija kao problematičnih situacija koje smo imali u ovoj oblasti u smislu provedbe Zakona o inspekciji, dakle poteškoće ili nejasnoće, nepreciznosti, upravo ovim propisom bi se kao takve trebale otkloniti ili ispraviti. dopustite mi da uvodno kažem i sljedeće, da je ovo samo jedan u nizu zakona koji će biti predložen ovom Visokom domu, koji će upravo oblast u upravi i sve ove poteškoće ili probleme o kojima smo imali prilike slušati evo sada i sa ove govornice, biti smanjene na najmanju moguću mjeru, a u prvom redu mislim na zakon koji bi regulirao kao poseban zakon, radne odnose na nivou jedinica lokalne i regionalne samouprave s jedne strane i naravno s druge strane taj novi Zakon o općem upravnom postupku koji bi sa novim, suvremenijim institutima zapravo čitav taj upravni postupak rješavao ili sporne situacije razrješavao na kvalitetan način, a samim tim cjelokupnu tu oblast u okviru uprave koja se odnosi i na inspekciju i na radne odnose i na provođenje postupka riješio na uistinu kvalitetan način i otklonio sve one nejasnoće ili poteškoće koje su se do sada javljale u praksi. Dakle, jednodušna podrška ovom zakonu ide kada se i analiziraju konkretne zakonske odredbe, dakle u smislu odgovora na pitanje što se ovim konkretnim zakonom predlaže. Pa mi dopustite da istaknem dva osnovna dijela što mi se čini neobično važnim istaknuti u raspravi, jer su ti instituti razrađeni i obrazloženi uistinu na kvalitetan način. Naime predloženim zakonom predviđa se urediti ustrojstvo, ali i način rada, prava i dužnosti upravne inspekcije u okviru čega i poslove upravne inspekcije, ali i sadržaj zapisnika, prigovor na sam zapisnik, postupak povodom prigovora, kontrolu izvršenja mjera koje se određuje u tom postupku i postupanje po predstavkama kao i inicijative drugim tijelima za postupanje odgovornosti upravnog inspektora te same kaznene odredbe. U samom zakonu su razrađeni i mehanizmi što je vrlo bitno istaknuti, kontrole rada upravnog inspektora. Dakle i upravni inspektor ovim propisom ima odredbe koje se uistinu ono što se kaže i striktno treba držati ili pridržavati, a kao mehanizmi kontrole rada upravnog inspektora u prvom redu treba naglasiti mogućnost podnošenja samog prigovora na zapisnik. Razlozi zbog kojih se zapisnik inspektora može pobijati naravno jesu uz pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, pogrešnu primjenu propisa i prekoračenja ovlasti u provedbi nadzora od strane inspektora uz naznaku naravno da su ovim zakonom upravo te ovlasti striktno navedene. Dakle u konkretnom postupku koje to ovlasti inspektor ima i da prelaženje tih ovlasti ili izvan odredbi samog zakona spada u te mehanizme kontrole samog inspektora i mogućnost prigovaranja po takvom ja bih kazao ne nadležnom postupanju. Nadalje, kaznenim odredbama u ovom zakonu ili sankcijama vrlo se kvalitetno rješavaju one situacije kada imamo ili odgovor na pitanje, a što ako se po zapisniku ili po nalogu inspekcije ne postupa u konkretnoj situaciji. Tim kaznenim odredbama ili sankcijama mada one niti u zakonu nisu naznačene kao nešto što je primarno, jer naravno inspektor koji postupa u konkretnoj situaciji njegova je prvenstveno uloga ne kažnjava nego da upozorava na neke situacije koje nisu u skladu sa zakonom, to kada bi se one pravovaljano dakle mogle ispraviti, ali u onim situacijama gdje dolazi do očigledne povrede određenih propisa točno su propisane i navedeni novčani iznosi kazne, dakle sankcije u smislu nepostupanja i te sankcije koje će sasvim sigurno u konkretnim situacijama onemogućiti nezakonito postupanje u svim segmentima inspekcijskog nadzora koji se provodi po ovom samom, Bitna kvaliteta ovog propisa je i ta što će se sada temeljem ovoga zakona, dakle na jednom mjestu moći zapravo sagledati i vidjeti sve one, usudio bih se reći sporne situacije do kojih dolazi kad službenik postupa bilo na lokalnoj, regionalnoj razini kada dođe u takvu poziciju da često i sam nije siguran da li postupa u skladu sa zakonom, u kom smislu usmjeriti to svoje djelovanje, dakle to svoje ponašanje u konkretnoj situaciji da ne dođe do odredbe upravo ovog zakona, odnosno da u samom inspekcijskom postupku ne bi bio izložen određenim sankcijama koje sam inspektor može donijeti temeljem ovog zakona. U svakom slučaju situaciju u normativnom i svakom drugom smislu ovaj Zakon poboljšava. I onog momenta kada budemo imali tu poveznicu, dakle striktno i posebnim propisom reguliran i radno-pravni odnos tih zaposlenika na lokalnim i regionalnim razinama s jedne strane, kada budemo imali odredbe novog Zakona o općem upravnom postupku, zaokružit će se jedna cjelina u okviru koje će apsolutno taj naš upravni sustav, sustav javne uprave funkcionirati po daleko, daleko, usudio bih se reći boljim normativnim pretpostavkama. A samim tim dakle da svi ovi problemi o kojima imamo prilike čuti, slušati, koji se pojavljuju kao problemi u funkcioniranju tih upravnih segmenata će, ne samo biti svedeni na najmanju moguću mjeru, već će veliki broj tih problema koje sada uočavamo, koje sada imamo u praksi, biti zapravo regulirani će biti na taj način ne samo da se neće moći pojavljivati kao problemi nego će normativno biti razriješeni na način da će biti da će biti a i vezano za primjenu propisa u odnosu na građane, na građane dakle a i u odnosu na one koji provode taj postupak daleko lakše provesti postupak, daleko jasnija situacija, imat ćemo apsolutno bolju situaciju u ovoj oblasti uprave. Shodno svemu izloženom, podržati, treba podržati i hitnost u smislu njegovog donošenja. On apsolutno kvalitetno rješava materiju upravne inspekcije i moje mišljenje je da je to jedan kvalitetan propis koji će poboljšati normativnu situaciju ili primjenu ovih odredaba u svakodnevnom životu, a i vezano za primjenu odredbi na one koji se odnose, daleko im olakšati posao u smislu postupanja i primjene ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Zaključno, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu, Pavle Matičić. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Prije svega zahvaljujem se na raspravi, na podršci ovom Prijedlogu zakona o upravnoj inspekciji. Ovaj zakon oštro zaokružuje jedan mozaik zakona u okviru zakona koji uređuju sustav javne uprave, kako državne tako i lokalne samouprave i službeničkih odnosa. On također je i na tragu, da kažem ove depolitizacije i profesionalizacije u sustavu državne uprave. Bilo je govora i o ovom sustavu službeničkih odnosa. Htio bih posebno istaknuti da smo novim Zakonom o državnim službenicima koji je donijet 2005. godine ova Vlada je posebno pristupila jednim institutima depolitizacije i profesionalizacije na način što je recimo stari Zakon o državnim službenicima i namještenicima govorio ako je rješenje donio čelnik tijela, ne znam ministar, onda je nezadovoljna osoba ili službenik protiv tog rješenja imao pravo prigovora tom istom čelniku. Al' znate da obično u tom postupku je onda i završio da je i po prigovoru donijet isti akt kao što je i donijeto prvostupanjsko rješenje. Sada imamo sustav da protiv rješenja čelnika tijela, znači govorim uvjetno i ministra, odlučuje Odbor za državnu službu znači jedno nezavisno tijelo koje se sastoji od profesionalaca i od državnih službenika koji odlučuju znači i ukidaju, poništavaju, rješavaju žalbe protiv čelnika tijela i protiv ministara, što prije nismo imali. Isto vrijeme u ovom zakonu predviđamo ako upravna inspekcija u nadzoru utvrdi nezakonitost, također po zahtjevu upravne inspekcije podnosi se prijedlog ili zahtjev Odboru za državnu službu da ukine ili poništi rješenje po pravu nadzora. Mislim da u tom smislu stvaramo uvjete za zakonito postupanje postupanje u pojedinačnim tijelima. U isto vrijeme uređuje se ovdje i jedan klasičan inspekcijski nadzor koji kod svake druge inspekcije, ako se utvrdi očita povreda zakona. Međutim, ovaj zakon također i i uređuje pitanje jednog edukativnog, instruktivnog nadzora od strane upravne inspekcije kako bi se u tijelima kako državne uprave, a to posebno mislim i kod jedinica lokalne samouprave, stvorili uvjeti za preuzimanje poslova, što više prenijeti ili preuzeti poslova na jedinicama lokalne samouprave. Baš u ovo vrijeme kada se je prenosilo dio ovih poslova iz graditeljstva oko lokacijskih, građevinskih dozvola u jedinice lokalne samouprave, upravna inspekcija je izvršila nadzor u svim županijama, u velikim gradovima i gradovima u sjedištu županije, prije nego što je ovaj postupak bio kako bi se utvrdilo stanje da li su ta tijela na koje se prenose ovi poslovi, da li je njihovo ustrojstvo, kadrovska popunjenost takva da bi mogla preuzeti obavljanje ovih poslova. U tom smislu stvaraju se kažem jedni uvjeti da da bi se mogao i ovaj proces decentralizacije što uspješnije napraviti. U isto vrijeme, sad znamo da što se tiče efikasnosti i ažurnosti i međunarodni sudovi sada već sude i o o rješavanju predmeta odnosno i upravnih predmeta koji se ne rješavaju u primjerenom roku. Tako da i u tom smislu imamo obvezu da u svim postupcima gdje ti postupci dugo traju, da upravna inspekcija mora poduzimati mjere kako i Republika Hrvatska i pojedini građani bi mogli ostvariti svoje pravo u primjerenom roku, što je prije bilo samo u sudskim predmetima. Znači, u tom smislu mislimo da ovime stvaramo kažem još kažem još zaokružujemo ovaj zakonodavni okvir i kažem u čitavom sustavu kako državne uprave tako i lokalne samouprave i da sa donošenjem Zakona o radnim odnosima lokalnih službenika i namještenika i novim moderniziranim Zakonom o općem upravnom postupku ćemo imati uređen sustav

Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.